Sada se vraćamo na prethodnu točku - Konačni prijedlog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Predlagatelja je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu financija Ivana Maletić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, hvala lijepo. Dobar dan svima. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ustvari želi na jedan jednostavniji i učinkovitiji način riješiti pitanja ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na dosadašnja zakonska rješenja. Novi predloženi sustav uvodi provođenje ovrhe putem jedne institucije, Financijske agencije i to je jako bitno jer su do sada to radile banke i ovrhovoditelj i nadležna tijela su ustvari morali do sada dostavljati dokumentaciju i pokušati provoditi ovrhe putem različitih banaka i ustvari tragati za računima kako bi mogli zaista doći do nekog rezultata u tom smislu, a sada se ovim zakonom znači rješava da ustvari oni svoje dokumente dostavljaju na jedno mjesto, a to je u agenciju. Isto tako se otklanjaju nedostaci postojećeg sustava provedbe ovrhe na računima kod različitih banaka koji proizlaze iz neujednačenosti propisa koji uređuju to područje, a što je vodilo ustvari do prakse u kojoj su banke različito postupale u provedbi ovrhe. Još jedna bitna novost u ovom zakonu je ustvari uvođenje očevidnika redoslijeda koji će onda biti jedinstven i agencija će voditi Jedinstveni očevidnik redoslijeda. Do sada je svaka banka vodila svoj i to je onda bilo prilično netransparentno, a sad kroz ovaj jedinstveni očevidnik će se zaista vidjeti na jednom mjestu tko ima pravo

I u horizontalnom smislu proširuje se na podatke ne samo o računima nego i o štednim ulozima, oročenim sredstvima, stambenoj štednji i depozitima u kreditnim unijama. Naravno, radi tajnosti podataka neće sad o jednom pojedincu podaci biti točno koje je stanje na računu, koliki je iznos štednje i sve ostalo, ali će biti navedeno da ta osoba ima tekući račun, ima stambenu štednju tako da se onda postupci ovrhe mogu provoditi. Evo uglavnom ovaj novi zakon, znači ovim prijedlogom želi se ubrzati i pojednostaviti postupak ovrhe, dakle omogućiti brža naplata i smanjenje troškova u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Hvala vam na pažnji. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za financije i državni proračun? Odbor za pravosuđe? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicom. Kolegice i kolege. Pa na samom početku želim reći da će Klub zastupnika SDP-a podržati donošenje Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Isto tako smatram da je dobro da se donosi ovaj potpuno novi zakon, znači da se odredbe koje se reguliraju ovim zakonom nisu ugrađene u Ovršni zakon, odnosno u Zakon o platnom prometu. Međutim, prije nego što bih komentirala odredbe ovog novog zakona ja bih se malo vratila u prošlost i rekla bih da smo sličan sustav o kojem danas ovdje raspravljamo imali prije otprilike eto ne znam 5, 6 godina. Znači, ovrhu novčanih sredstava provodila FINA. To je bila institucija kod koje su dolazila ovršna rješenja. Mislim da je taj posao rađen jako dobro, međutim onda preko noći dogodilo se eto nešto drugo. Taj posao dobile su poslovne banke i tada su po meni nastali problemi. Poslovne banke koje su inače u Hrvatskoj već 10 godina ostvarile velike …/Govornica se ne razumije./… profite, o tome se mnogo govorilo u Hrvatskome saboru, znači dobile su taj posao platnog prometa. A što se iza toga onda dogodilo? Možemo reći da prije svega posao koji su one obavljale nisu obavljale efikasno niti dobro i to je upravo razlog zašto se ovaj zakon danas i donosi. Problem je znači nastao zbog toga što su poslovni subjekti, pravne i fizičke osobe, morali otvoriti znači tzv. glavni račun ili matični račun, a istovremeno su mogli imati račune i u drugim poslovnim bankama što su imali. A poslovna banka gdje je znači postojao glavni račun, kada je dobila rješenje o ovrsi odnosno ovršnu ispravu, u slučaju ako na tom računu nisu postojala novčana sredstva ona uopće ili u velikom broju slučajeva nisu ta ovršna rješenja slale u druge banke, a to im je bila obaveza. Drugo, provizije koje su naplaćivale poslovne banke znači za poslove koje su obavljale za poslovne subjekte, pravne i fizičke osobe, bile su vrlo različite, one su se razlikovale, ali su bile iznimno visoke, bile su daleko veće od onih provizija koje je imala nekada FINA. treće, isto tako što bih htjela reći to je da poslovne banke nisu uopće imale nikakav očevidnik redoslijeda naplate svojih tražbina poslovnih subjekata pa se tako događalo da pojedine tražbine koje su došle možda kasnije su došle u nekakav prioritet naplate prije onih koje su trebale doći daleko ranije. Znači cijeli taj sustav koji je bio postavljen nije bio dobar, pokazao se neefikasnim ja mogu samo zaključiti da uopće nije postojalo razloga da se ukine sustav da se znači zabrana, da se ovrha na novčanim sredstvima provodi putem FINA-e kao što je to bilo nekada. Ali očito su se na neki način štitili nečiji interesi, a to su prije svega bili interesi banaka koje su osim svojih ekstra profita, koje su ostvarivale putem plasmana kredita i velikih kamata koje danas imaju ovdje u Hrvatskoj, još su dobile znači poslove platnog prometa. Što se tiče ovoga zakona, moramo reći da je dobro da u ovom novom sustavu znači ovrhu na novčanim sredstvima provodi Financijska agencija, znači jedna institucija i da sve pravne osobe i svi pravni subjekti koji imaju ovršne isprave to dostavljaju toj Financijskoj agenciji. isto što je bitno, Agencija na isti način obračunava zatezne kamate određene na osnovi za plaćanje te daje naloge bankama u kojima ovršenim ima svoja novčana sredstva. Malo tišine molim vas. Nadalje, vidimo da je jasno određeno da Financijska agencija na jedinstven način obračunava kamate, to sam rekla. Važno je što novi zakon osim jedinstvenog načina provođenja ovrhe, bilo da se radi o poslovnim subjektima, znači pravnim ili fizičkim osobama ili građanima, omogućava i blokade odnosno ovrhu novčanih sredstava sa svih kunskih i deviznih računa te novčanih sredstava koje ovršenik ima na temelju štednih uloga te oročenih sredstava po isteku ugovora o oročenju, s tim da isplaćene kamate koje se isplaćuju temeljem ugovora o oročenim depozitima automatski se mogu skinuti i stoga se mogu naplatiti određene tražbine koje ima ovršenik. Također je bitno što će se ustrojiti očevidnik redoslijeda za plaćanje, jer će jedinstvena baza podataka svakako pomoći u uspostavi djelotvornijeg provođenja postupka ovrhe. I ono što je iznimno bitno, to je da je visinu i vrstu naknade na temelju članka 21. stavak 4. zakona propisuje Ministarstvo financija što znači da te naknade više neće biti moći biti različite, a ja isto tako vjerujem da te naknade neće biti niti tako visoke kao što su bile do sada. Činjenica je da je člankom 14. stavkom 2. zakona propisano da ovršenik, poslovni subjekt ne smije obavljati obračunsko plaćanje, ako u jedinstvenom registru računa ima oznaku znači blokade računa, znači da mu je račun blokiran i da nema sredstava. nema sredstava. Tu se prije svega misli na provođenje znači cesija, asignacija i kompenzacija. Međutim, istina je također da su zakonom propisane i prekršajne kazne za navedene prekršaje. Ali veliki broj poslovnih subjekata, znači pravnih i fizičkih osoba i obrtnika i dalje provodi cesije, i dalje provodi kompenzacije i na taj način znači zaobilazi u stvari plaćanje putem žiro računa i time izbjegava plaćanje svojih obveza prema državi, odnosno drugim vjerovnicima. I tek naknadno znači u postupku nadzora kad se dođe kod tog poslovnog subjekta, tek onda se znači u tom postupku može utvrditi da je taj poslovni subjekt pravna osoba ili odnosno obrtnik činio takve radnje i nakon toga se poslije znači obavljenog nadzora može se prekršajno kazniti. Ali tu se onda postavlja i pitanje, odnosno nastaje problem ako je došlo do zastare u tom slučaju, znači da se ne može učiniti apsolutno ništa. Isto tako, na kraju željela bih reći da mada u stvari to nije, ne spada baš u ovaj zakon, ali je u svakom slučaju povezano sa time, velik problem je tome što naši propisi znači dozvoljavaju da pravni subjekti odnosno prije svega mislim ovdje na pravne osobe mogu znači osnivati poduzeća, napraviti velike porezne dugove, dugove prema državi isto tako i prema dobavljačima. Nakon toga to poduzeće zatvore. Znači svi ti dugovi ostanu jer se naprosto ne može iz imovine poduzeća izvršiti naplata iz razloga što poduzeće ima temeljni kapital od 20000 kuna i može imati samo jedan ne znam pisaći stol i nekakvu mašinu i nakon toga oni mogu beskonačno otvarati nova poduzeća i znači stvarati nove dugove. Ja moram podsjetiti da je za vrijeme koalicijske vlasti bio donesen propis da se ne može otvoriti nikakvo privatno poduzeće prije toga nego što Trgovački sud, odnosno Porezna uprava ne izda potvrdu da taj porezni obveznik, odnosno ta osoba nema podmirene svoje obveze prema državi. upravo zbog toga plediram ovdje na predstavnike Ministarstva financija. Ja mislim da to spada u ovu temu i da je zaista vrlo bitno da je što je moguće prije, jel' tako da se isto tako da se donese zakon kojim bi se znači onemogućilo da porezni obveznici izbjegavaju plaćanje, znači poreznih obveza. Tu prije svega mislim na porezne obveze prema državi, ali isto tako i prema vjerovnicima, te se na neki način znači onemogući da beskonačno mnogo velikih poduzeća stvarati porezne dugove i da za to nikada ne odgovaraju. I još bih nešto htjela napomenuti, ono što je regulirano znači općim poreznim zakonom gdje se obrtnici, odnosno obrtnici fizičke osobe nalaze daleko u nepovoljnijem položaju u odnosu na pravne osobe, jer obrtnik znači za svoje porezne dugove mora garantirati cijelom svojom imovinom i ne samo svojom imovinom nego čak i imovinom svog bračnog druga jer su oni kao u prvoj liniji. Dok eto, pravna osoba kažem ima temeljni kapital od 20000 kuna može imati nekakav sitni inventar i to je imovina s kojom on raspolaže i na kraju sve one dugove koje su napravili ne mogu se naplatiti. Eto, hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a, uvažen zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicima. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje, podržat će Prijedlog zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima s konačnim prijedlogom zakona i to ne samo možda naizgled na prvi pogled tehničkoga razloga, a to je da stupanjem na snagu Zakona o platnom prometu 1.1.2011. godine ova materija više neće biti obuhvaćena tim zakonom kojim je sada obuhvaćena obzirom na usklađivanje ovog područja regulative u ovom području sa europskom pravnom stečevinom i direktivom Europske unije po kojoj se transakcija u ovrsi ne smatra platnom uslugom. Stoga je bilo potrebno ovu materiju regulirati drugim propisom. Ona je po svom sadržaju, dakle mogla biti i o ovršnom zakonu. Dakle, tamo bi joj bilo mjesto jer se radi o ovrsi na jednom od sredstava. Dakle, ovdje na novčanim sredstvima, a može biti ta ovrha na pokretninama, nekretninama, stvarima itd. Bilo je i tu i to pitanje smo postavili predlagatelju zbog čega poseban zakon. No evo i dobili smo odgovor koji zapravo posebni zakon, donošenjem posebnog zakona omogućuje bolju kontrolu provedbe što je svakako treba biti svima u interesu, a ujedno i na neki način objedinjuje taj sustav ovrhe i sustav platnog prometa jer u konačnici je ovrha i jest događa se onda određeni platni promet. Ovaj zakon treba podržati prije svega zbog njegovog sadržaja i onog suštinskog što on donosi, novine koje donose, a to je prije svega omogućavanje efikasne ovrhe na novčanim sredstvima, a time i pravne sigurnosti i povjerenja građana u sustav. Naime, mi vrlo često govorimo o duljini trajanja postupaka upravnih i sudskih i pri tome statistika bilježi sve te postupke da su oni dovršeni onda kada je doneseno pravomoćno rješenje ili pravomoćna sudska odluka. građane i za poslovne subjekte postupak koji su oni pokrenuli radi ostvarenja nekog svoga prava za njih je gotov onog trenutka kad oni to svoje pravo ili korist koju trebaju steći pravom drže u ruci. Znači, kada je provedena ovrha i kada su ukoliko nije dobrovoljno izvršeno takvo rješenje ili presuda oni i prisilno dobili to svoje pravo. Mi smo dnevno svjedoci frustracija građana koji imaju u ruci pravomoćnu presudu ili pravomoćno rješenje, ali na žalost nemaju toga što im je presudom dosuđeno, i vrlo često gledaju dužnike kako se bahate, kako raspolažu sa svojim sredstvima, nekretninama i novcima, a vjerovnici do njih ne mogu doći. Zato je ovaj zakon izuzetno dobrodošao jer uvodi institute koji omogućuju objedinjenu i unificiranu provedbu ovrhe na ukupnim novčanim sredstvima građana i pravnih osoba, odnosno poslovnih subjekata. Do sada je ova javna ovlast bila prenijeta na privatnopravne subjekte, odnosno na banke. Te banke, to provođenje ovrha od strane banaka je bilo gotovo nemoguće kontrolirati, upravo zbog te nekontrole su postojale mogućnosti zloporabe. Naravno tu imamo jedan prijenos javne ovlasti na privatnopravni subjekt, moguć je ovdje sukob interesa banaka, njihov privatnopravni interes u zaštiti, odnosno privlačenju svojih klijenata, i s druge strane javnopravni interes da oni tu svoju javnu, prenijetu javnu ovlast i izvrše što je moguće učinkovitije i efikasnije. Bilo je pitanje sada zašto to nekada je tako i bilo, dakle nije bilo na bankama, a zašto je onda to prenijeto na banke. Ja bih rekla da je bila, da se smatrala ta inicijativa prijenosa javnih ovlasti na privatnopravne subjekte, ili uopće ta državna decentralizacija prema privatnome, promovirana kao jedan europski trend, stoga smo se informirali i o tome kako je europska praksa u odnosu na ovu ovrhu, pa smo dobili podatak da je praksa među državama Europske unije vrlo raznolika, dakle u tom pogledu nema jedinstvene pravne stečevine. Mislim da ovaj zakon omogućava efikasnu ovrhu prije svega zato što će imati jedinstveno mjesto na koji će bit dostavljana sva, sve osnove za plaćanje, prije svega bit će osigurana ujednačena primjena propisa, bit će utvrđena jedinstvena cijena postupaka, ne zaboravimo da su do sada banke to samostalno određivale, dakle nikakvog regulatora u tom smislu nije bilo, premda se radi o javnoj, o javnoj, prenijetoj javnoj ovlasti, sada će to ministar financija utvrđivati pravilnikom i unaprijed će se znat koliko vođenje toga postupka košta. Bit će na jedinstven način obračunavane kamate. Bit će na jedinstven način obavještavani ovršenici, odnosno sudionici u ovrsi, i bit će što je najvažnije jedinstvena, postojat će jedinstvena baza podataka o otvorenim računima i o drugim novčanim sredstvima koje poslovni subjekt, odnosno odnosno fizička osoba imaju u bankama, štednim bankama, stambenim štedionicama i kreditnim unijama. Ovaj očevidni …/Ne razumije se./… osnova za plaćanje izuzetno je važan jer će se bilježiti trenutak podnošenja osnove za plaćanje, dakle slično kao i u zemljišnim knjigama, jer nije svejedno tko je prvi na redu za naplatu. Dakle sada će se na jednom mjestu točno znati u koji dan, sat i minutu je netko podnio takav, taj podnesak, a sada obzirom da su bili računi u raznim bankama, da su ih banke primale, nije se znalo kako i kako su ih registrirale, vjerovnici često nisu mogli doći do podataka jer je bila famozna bankarska tajna, pa nisu mogli doći do podataka gdje dužnik ima uopće otvoren račun. Ako je slučajno pogriješio u jednom broju kod tog računa ili nešto krivo označio ovrha se cijela vraćala na početak. Sada ovim zakonom se to sve izbjegava. Dakle agencija vodi očevidnik, agencija vodi registar i računa, dakle onih tekućih transakcijskih računa, ali jednako tako vodi i očevidnik ovih, očevidnih očevidnih oročenih novčanih sredstava na kojima vrši ovrhu, dakle kada dobije nalog za ovrhu, ta ovrha se na svim računima kojima poslovni subjekt ili građanin i ne samo kao što sam rekla na transakcijskim računima, nego i na oročenim novčanim sredstvima, dakle oročenom pologu ili oročenom ulogu na štednju, ali također agencija će imati i podatke o stambenoj štednji i o štednji kod dakle izvan banaka kod štednokreditnih zadruga, na kojima neće vršiti i ovrhu, ali će moći dat podatak da određeni dužnik i na tim i kod tih osoba pravnih ima neka položena sredstva, pa će onda moći zatražiti i ovrhu na tim sredstvima. Dakle svakako ovaj zakon treba podržati kao još jedan zakon koji snaži ovrhu. Kao što znate i to sam već rekla, sam pravomoćan akt nije dovoljan, ukoliko ne osigurava prisilno U zadnjih nekoliko godina Ovršni zakon se više puta mijenjao upravo na tragu što efikasnije ovrhe, pa ćemo vrlo brzo ovdje na raspravi imati i izmjene i dopune Ovršnoga zakona, ali i uvođenje jedne potpune novine u Hrvatsku, a to je javnoovršiteljska služba, a sve u cilju i na tragu efikasnijeg provođenja ovrhe. Stoga evo podržavamo donošenje ovoga zakona kao uvođenja jednog reda u plaćanju dužnih obveza vjerovnika, i onemogućavanja obveza plaćanja dugova. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub HNS, HSU, uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, poštovana gospođo predstavnice predlagatelja. Na samom početku reći ću da će zastupnice i zastupnici kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržati ovaj zakon. Predloženim zakonom uvodi se jedinstveni način provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika, bilo da je on poslovni subjekt, ili građanin te se na taj način otklanjaju nedostatci postojećeg sustava kao posljedice neujednačenosti propisa koji uređuju to područje. Najvažnija novost je da će se ovrha provoditi na novčanim sredstvima po svim računima te oročenim novčanim sredstvima prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika bez njegove suglasnosti. Ovrhu na novčanim sredstvima temeljem ovoga Zakona provode financijska agencija, Hrvatska narodna banka i banke. Na provedbu ovrhe ako ovim zakonom nije drugačije odgovarajuće se primjenjuju zakoni kojima se uređuje ovršni, carinski i porezni postupak. Kao što sam već spomenula ovrhu na novčanim sredstvima provodi financijska agencija, odnosno Hrvatska narodna banka i banke na način da ovrhovoditelji i nadležna tijela osnovu za plaćanje dostavljaju agenciji. Agencija na jedinstven način obračunava zatezne kamate određene u osnovi za plaćanje, te daje naloge za izvršenje bankama u kojima ovršenik ima novčana sredstva. Agencija vodi očevidnik, redoslijeda osnova za plaćanje i operativno upravlja jedinstvenim registrom računa poslovnih subjekata. Ovim se prijedlogom uvodi jedinstveni postupak, metodologija i redoslijed izvršenja osnova za plaćanje s ciljem povećanja učinkovitosti ovrhe pravne sigurnosti i funkcioniranja pravnog sustava u Republici Hrvatskoj. Dalje se u Prijedlogu zakona spominje i navodi da će ministar financija na temelju ovoga Zakona donijeti podzakonske akte kojima će detaljnije propisati postupke, rokove, vrste i visine naknade itd. Eto, iz svih ovih razloga kao što sam rekla, Klub HNS-a i HSU-a će podržati ovaj Prijedlog zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime Kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. **Grčić, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi predstavnici predlagača, kolegice i kolege zastupnici. Donošenje ovog Zakona potrebno je radi uvođenja jedinstvenog postupka, jedinstvene metodologije i redoslijeda u izvršavanju plaćanja u cilju povećanja pravne sigurnosti i funkcioniranja pravnog sustava Republike Hrvatske. Zbog potrebe za jedinstvenom i učinkovitom provedbom ovrhe, na novčanim sredstvima ovršenika bilo da se radi o poslovnom subjektu ili građaninu potrebno je donijeti ovaj Zakon. Naime, 1. siječnja 2011. stupa na snagu zakon o platnom prometu kojim se platne usluge u Republici Hrvatskoj uređuju istovjetno kao u zemljama članicama Budući da se s direktivom s kojom je usklađen Zakon o platnom prometu ne uređuju aktivnosti koje se ne smatraju platnim uslugama, tako niti tim Zakonom nisu propisane, pa je potrebno platne transakcije zadane na temelju rješenja o ovrsi i drugih po pravnoj snazi izjednačenih isprava urediti upravo ovim zakonom. Novost koju utvrdi zakon je da ovrha na novčanim sredstvima provodi Financijska agencija tako da ovrhovoditelji i nadležna tijela osnovu za plaćanje dostavljaju agenciji. Agencija na jedinstveni način obračunava zatezne kamate te daje naloge za izvršenje bankama u kojima ovršenik ima novčanih sredstava. Agencija danas operativno upravlja jedinstvenim registrom računa poslovnih subjekata, a na temelju ovog Zakona vodit će jedinstveni registar računa koji obuhvaća račune građana te podatke o oročenim novčanim sredstvima, kao i štednim ulozima, stambenoj štednji i depozitima u u Europskoj uniji. Agencija je obavezna pohraniti osnovu za plaćanje kao ovršenik i ima samo jedan račun i na tom računu ima neizvršenih osnova za plaćanje, a banka temeljem ugovorenog odnosa zatvori taj račun. Ako ovršenik otvori novi račun pod istim osobnim identifikacijskim brojem, Agencija na temelju podataka iz jedinstvenog računa upisuje osnove za plaćanje u očevidnik prema redoslijedu kojim su bile upisane prije pohrane. Ova odredba odgovarajuće se primjenjuje onda kada rješenje o otvaranju postupka bude ukinuto. U slučaju statusne promjene Agencija će na temelju podataka iz jedinstvenog računa registra neizvršene osnove za plaćanje upisati na račun pravnog slijednika. Novina ovog Zakona je da se osim novčanih sredstava sa svih kunskih i deviznih računa plijene novčana sredstva koja ovršenik ima na temelju štednih uloga, te oročena novčana sredstva po isteku ugovora o oročenju. Prednost jedinstvenog načina, provedba ovrhe na novčanim sredstvima su višestruke jer će biti ujednačena primjena propisa, osnova za plaćanje dostavljat će se na jedno mjesto. Cijena postupka biti će jedinstvena kao i obračun zateznih kamata izvješćivanje sudionika u ovrsi. Jedinstvena baza podataka o otvorenim računima i o drugim novčanim sredstvima koje poslovni subjekti i građani imaju u bankama štednim bankama, stambenim štedionicama i kreditnim unijama koje se ustrojava ovim zakonom uvelike će pomoći u uspostavi djelotvornijeg provođenja ovrhe, a postoji mogućnost njezina korištenja i u drugim postupcima, na primjer u ostavinskom postupku. Uz ostale aspekte pojačane efikasnosti i pojednostavljenja postupka ovaj zakon otvara mogućnost brže naplate i smanjenja troškova postupka ovrhe na novčanim sredstvima kroz dostavu podataka na jedno mjesto jedinstvenu cijenu postupka. Za poslovanje banaka prednosti se očituju oslobađanju od postupka koji ne spadaju u domenu bankarskih poslova u korist bankarskih i platno prometnih poslova. Oslobođenju od rizika provođenja ovrhe te posljedično u smanjenju troškova. Slijedom svega iznijetog Klub hrvatske seljačke stranke podržava ovaj Prijedlog zakona. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I pojedinačne rasprave imamo jednu prijavu, gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Predloženi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima produkt je provedbenih aktivnosti u reformi pravosuđa a u okviru programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske. Ovim zakonom uvodi se novi sustav provedbe ovrhe na novčanim sredstvima koji je rekao bih jednostavniji i učinkovitiji obzirom da se provodi putem jedne institucije, financijske agencije, za razliku od sadašnjega u koje se ovrhe provode pute niza institucija banaka. Što znači da ovrhovoditelji i nadležna tijela osnovu za plaćanje dostavljaju na jedno mjesto u agenciju umjesto u više banaka. Time se otklanjaju nedostaci postojećeg sustava provedbe ovrhe na računima kod različitih banaka koji su proizašli iz neujednačenosti propisa koji uređuju to područje a što je dovodilo do toga da su banka u provedbi ovrhe različito postupale. Naime, u postojećem sustavu provedbe ovrhe svaka banka vodi svoj očevidnik redoslijeda rješenja o ovrsi dok će u novom sustavu agencija voditi jedinstveni očevidnik o redoslijedu primitaka osnova za plaćanje i stanju njihove izvršenosti po pojedinom ovršeniku što će omogućiti jedinstveno izvješćivanje sudionika u ovrsi. Važnost postojanja ovakvog novog jedinstvenoga registra računa ogleda se u činjenici da će sud i druga nadležna tijela u agenciji moći dobiti na temelju OIB-a ovršenika podatke o postojanju novčanih sredstava. Dakle, za očekivati je da će jedinstveni registar računa uveliko pomoći u uspostavi djelotvornijeg provođenja ovrhe s mogućnošću njegovog korištenja i u drugim postupcima. Predloženi zakon novi sustav provedbe ovrhe karakterizira i jedinstvena cijena postupka. Mogućnost brže naplate kao i smanjenje troškova u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a što je povoljnije u odnosu na sadašnji sustav u kojemu svaka banka naplaćuje različitu visinu naknade za izvršenje osnove za plaćanje. Za istaknuti je da ovakav jedinstveni i predloženi način provedbe ovrhe na novčanim sredstvima osigurava sudionicima niz pogodnosti u sustavu kao što su ujednačena primjena propisa, dostava osnova za plaćanje na jednom mjestu, jedinstvena i jeftinija cijena postupka, jedinstveni obračun zateznih kamata, jedinstveno izvješćivanje sudionika u ovrsi, jedinstvena baza podataka o otvorenim računima i o drugim novčanim sredstvima koje poslovni subjekti i građani imaju u bankama štednim bankama, stambenim štedionicama i kreditnim unijama. Radi navedenog, a obzirom da se predloženim zakonom uvodi jedinstveni postupak metodologija i redoslijed u izvršenju osnova za plaćanje u cilju povećanja pravne sigurnosti i funkcioniranja pravnog sustava Republike Hrvatske, podržavam donošenje Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.